**Bebić, Luka (HDZ)** I predlažem da odradimo još jednu točku dnevnog reda prije glasovanja, a to je - Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, prvo čitanje, P.Z. br.69 Predlagatelj zakona je Klub zastupnika SDP-a. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda odlučeno je da se o ovom zakonskom prijedlogu provede rasprava u prvom čitanju. Materijale ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. U ime predlagatelja gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo predstavnica Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Zamoljen sam da skratim malo svoju raspravu pa ću pokušati u telegrafskim crtama. Naime, poznato je da je sudska praksa u Republici Hrvatskoj sve do svibnja ove godine sva novčana sredstva na tekućim računima građana kod banaka smatrala štednjom, a ne plaćom koja bi sjedala na tekući račun, kako to kažu financijaši. Pa potvrda toga je čak i izjava ministra financija u ovom Saboru kad je govorio o štednji građana, da štednja građana iznosi toliko i toliko milijardi u što ulaze i sredstva, depoziti, plaće koje se nalaze na tekućim računima radnika. Klub SDP-a je u svibnju, potaknut inicijativama radnika i građana iz konkretnih situacija, došao do, uočio problem socijalne sigurnosti radnika i predložio ovaj zakon koji je sada na dnevnom redu. Nakon toga, Vlada Republike Hrvatske, možda pod utjecajem, vjerujem pod utjecajem radnika, a ne ovog zakona, pripremila je svoj, drugi prijedlog zakona, sličan ovome i to sad je manje važno i to nije suština. Međutim, Vlada se odlučila nešto manju zaštitu primanja radnika, nego što to predlaže klub SDP-a. Vlada se odlučila zaštititi jednu trećinu prosječne plaće, odnosno dvije trećine je isključeno iz ovrhe od prosječne plaće koja danas iznosi negdje 5 tisuća kuna i niže plaće od prosječne plaće. Naravno svi vi znate da je prosječna neto plaća, ekonomska i statistička fikcija, da u pravilu radnik ne prima prosječnu plaću nego višu ili nižu. Kada je tome tako, ovaj prijedlog Vlade je otprilike kao i ona mjera kad je iz socijalnih razloga odlučila da će cijenu struje određivati prema potrošnji. Dakle, onaj koji troši više bez obzira na socijalnu kartu potrošača koji može imati petero ili šestero djece i prinuđen je trošiti više struje, on će plaćati veću struju. To se sada događa. Isto i ovdje štiti se dvije trećine prosječne plaće, bez obzira koja je socijalna karta radnika koji prima prosječnu plaću. Ili recimo ovako, radnik koji ima plaću 5 tisuća, idemo laboratorijski primjer, 5 tisuća kuna, to je prosječna plaća, njemu je zaštićeno dvije trećine plaće od ovrhe. Jedan je član obitelji. Radnik koji ima 10 tisuća kuna plaću, dakle dvostruko više od prosječne neto plaće, ali ima četvero, petero djece i kada bi gledali socijalnu sliku njegove obitelji i ovog samca, plaća koju štiti Vlada je zapravo nebitna. Zašto je to Vlada učinila? Pretpostavljam da je Vlada učinila izlazeći u susret krupnom kapitalu bankama, jer uglavnom ovrhu traže banke i uglavnom se građani zadužuju kod banaka. Uglavnom se građani zadužuju kod banaka. ne mogu razumjeti da Vlada štiteći interese banaka zanemaruje građane Republike Hrvatske koji uistinu imaju veću neto plaću od prosječne neto plaće, ali imaju socijalnu situaciju u obitelji značajno lošiju, nego pojedinac koji ima samo prosječnu neto plaću. U takvoj situaciji mi smo ostali kod toga, da javnosti i vama u hrvatskom Parlamentu, predložimo da je ovo ozbiljan problem. On je kontra mjera pornalitetne politike. Naime, mi smo se odlučili štititi, ponavljam štititi kroz prosječnu neto plaću bez obzira na socijalnu kartu obitelji ili pojedinca o kojem je riječ. Zbog toga klub SDP-a ostaje kod ovog prijedloga. Smatramo da je to minimum u današnjim uvjetima i posebno kada se govori o financijskoj krizi koja je u svijetu, a posljedica te krize i ekonomska kriza. Da smo mi u pravu i da je važno da svi oni koji ulaze u financijske ili kreditne odnose ili poslovne odnose, moraju voditi brigu o vjerovniku i da on ostane na životu je dokaz kako se ponašaju sada države kada su njihove banke došle u krizu. Banke su zanemarujući rizično poslovanje, rizično kreditiranje, došle u teškoće, pa ih država sada pokriva, a mi nismo u situaciji da razmišljamo uopće o bankama na taj način, sva sreća, ali ni banke "hrvatske" ne vode brigu o našim građanima. Oni ne vode brigu o socijalnoj situaciji našeg građanina, nego se ponašaju po principu što većeg profita, maksimalizacija profita. Dakle, oni prisiljavaju naše građane koji imaju nešto veću plaću od prosječne neto plaće, da ne limitiraju ovrhu. Tako se i po ovom zakonu može dogoditi da radnik koji ima plaću 10 tisuća kuna i nije mu zaštićeno dvije trećine plaće, nego samo do iznosa prosječne plaće, mora sa bankom sklopiti ugovor gdje će biti u vrlo težem položaju. Dakle, vraćamo se na to, da je to i sa pravnog stajališta dvostrukih kriterija, neprihvatljivo u hrvatskom društvu, svaka plaća je individualna, svaka socijalna situacija je individualna, svaka odgovornost je individualna, a mi smo se odlučili uprosječiti, pa dobiti sarmu, a iza te sarme ima vrlo teških socijalnih situacija. Pa molim da uzmete u obzir stvarne slučajeve. Njih možda nema puno kao prije, ali to je svejedno. Važno je znati da ovaj zakon koji sada djeluje nije pravedan prema onima koji imaju veće obitelji, nešto veće plaće, a Sabor i zakon im nije zaštitio dvije trećine plaće. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Žele li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne podržava ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Naime, nakon analize zakonskog prijedloga, a u odnosu na Ovršni zakon koji je raspravljen u ovom Domu i koji je stupio na snagu, mišljenja smo da je i sam prijedlog već konzumiran, većim dijelom konzumiran tim zakonom, pa u tom smislu se sama rasprava i prijedlog u tom segmentu se mogu ocijeniti i bespredmetni. Naime, odredbe od izuzimanja od ovrhe, kao i ograničenje ovrhe propisane tim zakonom uređena su na kvalitetan način i usvojeni su na sjednici Hrvatskoga sabora još 30. svibnja 2008. godine. Intencija predlagatelja, da se zakonom predviđeni izuzeci od ovrhe primjenjuju u onim situacijama kada ovršenik prima plaću po tekućem računu. Dakle, to je osnovni smisao i osnova prijedloga koje pronalazimo u ovom prijedlogu zakona. propisano ili donesenim zakonom propisano, da ovrhu na tražbini po tekućem računu na kojem ovršenih prima plaću, ne može se provesti na iznosima koji su upravo izuzeti od ovrhe. Da ih ja sve ne nabrajam, dakle oni su u tom zakonu taksativno navedeni. Dakle, sva ova izuzeća od ovrhe, odnosno nemogućnost provođenja odnose se i na tražbine po tekućem računu na kojem ovršenik prima plaću, kada govorimo o plaći. Dakle, svi ovršni postupci te propisani izuzeci odnose se i na one situacije kada se primanja isplaćuju preko tekućih računa. U tom smislu nema niti bojazni izbjegavanja ovrhe nad sredstvima koja su izuzeta od ovrhe pa isto tako u smislu tog izuzeća nije u smislu obrazloženja ovog prijedloga ili ne može biti ugrožena egzistencija ovršenika ili egzistencija članova njihovih obitelji. Međutim, dopustite mi kad se već u ime kluba očitujem o ovom prijedlogu zakona a bilo je već nešto riječi o tom socijalnom momentu, socijalnoj ugroženosti i egzistenciji da je u tom prijedlogu, dakle na prijedlog Vlade a ovaj Visoki dom je to rješenje i prihvatio, dakle zakonu u članku 16. odnosno u onom osnovnom zakonu radi se o članku 178. propisano je i to točno propisano najbolji mogući mogući instrument zaštite socijalno ugroženog stanovništva jer smo cijelo vrijeme zapravo o tom institutu i govorili. Da ja to ne interpretiram dopustite mi da citiram tu odredbu zakona pa ćemo svi na najzorniji način vidjeti o čemu se tu zapravo radi. Dakle, dužnik može javnobilježnički ovjerenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća odnosno drugo stalno novčano primanje osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe. I sada ono najbitnije, i to je ta novina i to je ta zaštita. Suglasnost kojom bi se dopuštala pljenidba plaće odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe ne proizvodi pravne učinke. Dakle, on bi bio čak i da je ugovoren u pravnom smislu dakle ništavan. Shodno svemu izloženom a i shodno uistinu i nakon analize ovog prijedloga zakona da je zakonsko rješenje, ja sad govorim o onom zakonskom rješenju koje je u ovom prijedlogu napisano i obrazloženje mišljenje i stav Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da je ono uistinu na kvalitetan način već konzumirano ovim zakonom odnosno Ovršnim zakonom koji je stupio na snagu pa samim time raspravljati o konkretnim pravnim institutima koji su predmet ovog zakona nije niti potrebno. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Tomljanović je vjerujem namjerno izbjegao citirati odredbu članka 149. stavak 1. koji govori da je od ovrhe izuzet iznos od dvije trećine neto plaće u Republici Hrvatskoj. To je novi zakon koji je Vlada predložila. se ne čuje./… Ne, ali krivo ste citirali. Prema tome, ostaje ono što sam rekao. Vlada je predložila, saborska većina usvojila da se štiti iznos dvije trećine do prosječne plaće. Prosječna plaća ne garantira obiteljima sa više članova nikakvu socijalnu sigurnost. To je smisao našeg prijedloga. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gospodin Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavniče predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a predlaže se da se odredbe o izuzimanju od ovrhe iz članka 148. Ovršnog zakona i ograničenje ovrhe iz članka 149. Ovršnog zakona primjenjuju i u slučaju kad ovršenik ta novčana sredstva prima preko svog tekućeg računa odnosno štedne knjižice koji ima kod pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa. Predlagatelj obrazlaže da je jedinstvena sudska praksa u Republici Hrvatska sva sredstva koja su uplaćena na tekući račun ili štednu knjižicu ovršenika tretira kao gotov novac bez obzira koji je pravni osnov tih primanja. To znači da se u cijelosti plijeni plaća ili mirovina ovršenika, čak i dječji doplatak ili druga primanja koja bi trebala biti izuzeta od ovrhe po članku 148. Ovršnog zakona ili bi se trebale primijeniti odredbe članka 149. Ovršnog zakona o ograničenju ovrhe nad tim sredstvima. Takvom sudskom praksom zaobilazi se socijalna regulativa navedenih članaka. Vlada Republike Hrvatske u svom mišljenju od 5. lipnja 2008. godine očitovala se o predmetnom prijedlogu da isti ne podržava iz razloga što je predložena materija bolje uređena Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona donesenog 30. svibnja 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske je izmjenom članka 149. Ovršnog zakona pošla od načela da se i kod prisilne ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju tijekom ovrhe koja se provodi uz suglasnost ovršenika od ovrhe izuzme iznos koji je neophodan za egzistenciju ovršenika a koji se utvrđuje u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj. Takvo rješenje je po mom sudu pravednije jer proizlazi iz činjenice da je svakom ovršeniku za egzistenciju potreban jednak iznos bez obzira na visinu njegove neto plaće. Uvažavajući činjenicu da je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona stupio na snagu te da je predmetnu materiju regulirao na prihvatljiviji način od prijedloga Kluba zastupnika SDP-a mišljenja sam da prijedlog Kluba zastupnika SDP-a ne treba podržati. Hvala.

SDP-ov prijedlog je prije ušao u proceduru od prijedloga Vlade a kronološkim redom barem dvadeset dana jer ima preko desetak rednih brojeva prije na stranici, pa Vlada nije se mogla pozvati da je uredila zakonom prije nego što smo mi to u proceduru stavili. Drugo, i ovo što je Vlada predložila a saborska većina donijela kao zakonsku izmjenu nije riješio problem na kojeg na kojeg mi ukazujemo sa svojim prijedlogom. Dakle, ostajemo kod toga da je Vlada štiteći interese banaka i krupnog kapitala od ovrhe zaštitila dvije trećine prosječne plaće. Prosječna plaća je fikcija za mnogobrojne obitelji jer one ne žive na prosjeku nego od svoje plaće, pa je i sa pravnog i sa socijalnog stajališta bilo potrebno utvrditi zašto dvije trećine plaće svakog radnika koji ulazi u odnos sa bankom, i ništa više. Hvala lijepa.